Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i šumarstva i vodnog gospodarstva Branko Mučnjak će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Mučnjak, Branko** Gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo. Radi se o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona obnovi, odnosno sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 6. listopada 2010. godine kojim su se središnja tijela državne uprave zadužena izraditi prijedlog izmijene i dopune zakona, iz upravnih područja u okviru utvrđenog djelokruga, a čije se postupovne odredbe usklađuju sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku, ovim zakonom usklađuje se Zakon o obnovi sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku, "Narodne novine" 47/2009. Odnosno radi se o kratkim izmjenama, odnosno donošenjem ovog zakona uređuju se sljedeća postupovna pitanja. Prvo, rok za donošenje o rješenju o zahtjevu za obnovu u prvom stupnju. Zatim rok za žalbu protiv rješenja donesenog u prvom stupnju. Ranije je bilo 8 dana, sada se produljuje na 15 dana. treće, usklađivanje pojmova konačnosti i izvršnosti rješenja, jer se do sada koristi pojam izvršnosti. Usklađivanjem ovih odredaba rezultirat će jednoznačnim postupanjem, uvođenjem upravnog postupka u djelokrugu obnove ratom oštećenih ili uništenih materijalnih dobara, izbjegavanjem pravne nesigurnosti u postupanju, odnosno dvostrukog upućivanja. Ostale odredbe Zakona o obnovi koje se odnose na model obnove, i popravka, uvjete i kriterije ostvarivanja prava, te nadležnosti u provođenju programa obnove i povratka ostaju iste. Stoga provedba ovog zakona neće uzrokovati povećanje rashoda, odnosno izdataka iz državnog proračuna. I dozvolite, eto vrlo kratko još ovu informaciju. Do sada korištenim modelima obnove i popravka u Republici Hrvatskoj obnovljeno je 148 tisuća 280 obiteljskih kuća i stanova, čime je osiguran povratak u prijeratna prebivališta za oko 490 tisuća članova obitelji i korisnika tih prava. Zakon je definirao dva osnovna modela, obnove i popravka i to program organizirane obnove obiteljskih kuća četvrtog do šestog stupnja oštećenja, i model isplate novčanih potpora korisnicima prava na popravak, koji novčanim sredstvima potpore za prvi stupanj 5 tisuća 500 kuna, za drugi stupanj 15 tisuća kuna i za treći stupanj 22 tisuće kuna, sami organiziraju manja oštećenja popravka na svom objektu. Sukladno ranije navedenom zaključku Vlade Republike Hrvatske predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori? Zakonodavstvo, razvoj i obnovu? Otvaram raspravu. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Nema ga. Gubi pravo na sudjelovanje. Gospodin zastupnik Željko Turk. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi kolega državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle jasno je da, kao što je ovdje rečeno uvodno da se ovim Zakonom o izmjenama Zakona Zakona o obnovi usklađuje Zakon o obnovi sa Zakonom o općem upravnom postupku, ali možda nije zgorega

Prije svega radi obnove ratom oštećenih i uništenih materijalnih dobara; prije svega u cilju povratka stanovništva na ta područja, a koja su tijekom Domovinskog rata bili izložena razornim djelovanjima i posljedicama djelovanja velikosrpske agresije pa sve do momenta završetka mirne reintegracije. Kao što otprilike i znamo zakon je i definirao 2 osnovna modela obnove ratom oštećenih ili uništenih stambenih objekata. Dakle, prije svega kao oblik, mogući oblik novčane potpore za prvi, drugi i treći stupanj samog oštećenja te program organizirane obnove za kategorije 4., 5., i 6. stupnja oštećenja koje provodi i samo ministarstvo. uz ove vidove mogući su i drugi oblici obnove, odnosno moguće je vlasniku izvršiti povrat vlastitih sredstava koja su uložena u popravak ili obnovu kuće ili isplatiti novčanu potporu u propisanom iznosu iznosu prema samom stupnju štete. Također, mogući oblik je i zamjena za neobnovljene obiteljske kuće ili stanove koji su u vlasništvu RH. Dakle, Dakle, ovim svim dosadašnjim modelima u vremenu koje je iza nas obnovljeno je, popravljeno i na drugi način dakle stavljeno u funkciju preko 148 tisuća stambenih jedinica, dakle kuća i stanova, a na taj način vrijedno je reći da je skoro pa pola milijuna ljudi, građana i građanki RH omogućeno vratiti se u svoja prijeratna prebivališta. Dakle, nakon ovih uvodnih riječi o samom zakonu dakle ova izmjena je usuđujem se reći više tehničke naravi, odnosno usklađenje Zakona obnove sa Zakonom o općem upravnom postupku gdje je prema jednoj važećoj odredbi članka 17. stavak 3. rok za donošenje rješenja u pravu na obnovu je 30 dana od podnošenja zahtjeva dok je u članku 101. Zakona o općem upravnom postupku propisan rok od 30 dana u slučajevima neposrednog rješavanja, a kada je riječ o vođenju isplatnog postupka tada se taj rok pomiče na 60 dana pa je to bilo potrebito uskladiti. Isto tako člankom 17. stavkom 5. propisan je rok za žalbu u 8 dana u Zakonu o obnovi od dostave dana rješenja dok je to u suprotnosti sa Zakonom o općem upravnom postupku koji propisuje rok od 15 dana kao rok za ulaganje žalbe. Isto tako u Zakonu o obnovi određeno je da se u postupku rješavanja u pravu na obnovu primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku "Narodne a kako je u međuvremenu Zakon o općem upravnom postupku prestao važiti stupanjem novog Zakona o općem upravnom postupku i to je trebalo izmijeniti. Također, Zakon o općem upravnom postupku više ne poznaje konačno rješenje pa je i to trebalo uskladiti, na taj način uskladiti Zakon o obnovi u odnosu na Zakon o općem upravnom postupku. I dakle, konačno tim izmjenama Zakona o obnovi i usklađivanjem s važećim Zakonom o općem upravnom postupku osigurat će se jedinstveno uređenje istovrsnih pravnih instituta.

kolegice i kolege. Pred nama je kao što je rečeno prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi s konačnim prijedlogom zakona. Zakon o obnovi donesen je 15. ožujka 1996. godine radi obnove ratom oštećenih uništenih materijalnih dobara u cilju povratka prijeratnog stanovništva na područja koja su tijekom Domovinskog rata bila izložena raznim djelovanjima i posljedicama tih djelovanja od početka velikosrpske agresije pa sve do mirne reintegracije. Zakon je definirao 2 osnovna modela obnove ratom oštećenih ili uništenih stambenih objekata. Prvi je novčane potpore za popravak za popravak oštećenja prvog i drugog stupnja te program organizacije obnove stambenih objekata četvrtog, petog i šestog stupnja koji provodi ministarstvo. Uz ove vidove obnove moguće je vlasniku izvršiti povrat vlastitih sredstava uloženih u popravak ili obnovu kuće prema stupnju oštećenja. Svim ovim korištenim modelima obnove i povratka popravljenog ili obnovljenog kao što je već rečeno 148 tisuća 280 obiteljskih kuća ili stanova čime je omogućen povratak oko 490 osoba na područja koja su bila, na ratna na ratna područja. Izmjene Zakona o obnovi vršimo usklađivanjem s važećim Zakonom o općem upravnom postupku. Budući je Zakon o općem upravnom postupku NN/53/91. prestao važiti, a stupanjem na snagu Zakona o općem upravnom postupku NN/47/2009. godine, odnosno 1. siječnja 2010. godine spomenuta odredba Zakona o obnovi je u suprotnosti s člankom 170. Zakona o općem upravnom postupku. Zakon o općem upravnom postupku ne priznaje više konačno rješenje stoga u tom dijelu vršimo usklađivanje sa Zakonom o općem upravnom postupku. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Anton Mance, izvolite. s konačnim prijedlogom zakona rješava u biti pitanja za one ljude koji su bili protjerani i koji su bili na područjima od posebne državne skrbi i koji su izgubili uvjete stanovanja i imali velika oštećenja. Zakon o obnovi kao što je rečeno donesen je '96. i kroz brojne izmjene dosada uglavnom je rješavao dakle probleme i vezane za obnovu oštećenih područja i uništenih materijalnih dobara kako bi se moglo vratiti stanovništvo koje bi na tim područjima živjelo prije srpske agresije. To se odnosi na ona područja koja su tijekom Domovinskog rata i velikosrpske agresije bila izložena ratnom djelovanju tijekom Domovinskog rata i bila su oslobođena ili reintegrirana. Zakonom su definirana 2 osnovna modela obnove oštećeni ili uništeni stambeni objekata ili novčane potpore za oštećenja 1., 2. i 3. stupnja, kao i program organizirane obnove stambenih objekata 4, 5 i 6 stupanja oštećenja koje provodi Ministarstvo regionalnog razvoja sada. Moguće je vratiti kroz taj zakon i vlastita sredstva koja su uložena u popravak ili obnovu kuće ili isplatiti novčanu potporu prema stupnju štete umjesto organizirane obnove za 4., 5. i 6. stupanj kao i zamjenu neobnovljenu obiteljsku kuću i stan ili dodijeliti kuću i stan u vlasništvu RH kako bi se svi prognani na taj način mogli vratiti i zbrinuti. U ovim modelima obnove i popravka u ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica kao što je već rečeno obnovljeno je preko 140 tisuća obiteljskih kuća i stanova, čime je omogućen povratak za gotovo 490 tisuća članova obitelji korisnika prava u njihove ranije kuće i prebivališta. Ovim se zakonom usklađuje Zakon o obnovi sa Zakonom o opće upravnom postupku "Narodne novine" broj 47/2009. a rok od 30 dana usklađuje se u Zakonu o upravnom postupku također na 30 dana, a u neposrednom rješavanju na 60 dana od dana podnošenja. Žalbeni postupak produžuje se također od 8 dana na 15 dana po upravnom postupku. U Zakonu o obnovi također je određeno da u postupku rješavanja koristi se Zakon o upravnom postupku. Novi Zakon o upravnom postupku "Narodne novine" 4//2009. odnosno od 1. siječnja 2010. godine spomenuta odredba Zakona o obnovi bila je u suprotnosti s člankom 170. Zakona o opće upravnom postupku. Dakle, izmjena Zakona o obnovi i usklađivanje sa važećim Zakonom o opće upravnom postupku osigurat će jedinstveno uređenje istovrsnih instituta, pa evo i zbog toga podržavamo dakle da se usvoji ovaj prijedlog zakona. Hvala. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Molim gospođe i gospodu zastupnike i zastupnike da u 15,20 budu u dvorani, jer će se u 15,30 obratiti Hrvatskom saboru predsjednik Europske komisije gospodin Barroso, a sjednica nakon njegovog izlaganja bi se nastavila oko 16,15 sati sa raspravom Prijedlogom Zakona o socijalnoj skrbi. Također molim da se zastupnice i zastupnici urede svoje klupe kao što su neki već to sjajno uredili. I još jedna obavijest, predsjednik Odbora za gospodarstvo gospodin zastupnik Dragan Kovačević sazvao je sjednicu odbora sutra u petak 8. travnja u 9,00 sati u dvorani Josipa Jelačića.